Тази точка не се отлага. Прегласуване – господин Ципов.

в началото на работата на това Народно събрание беше приет текст от Правилника, който предвижда изрично процедури по изслушване на кандидати и гласуването им в пленарната зала на органи, които се избират от Народното събрание.

този изключително важен орган трябва да бъде избиран директно в пленарната зала, без да бъде проведено изслушване на кандидатурите. Още повече че в медийното пространство се появи информация, че известна част от тях не отговарят на изискванията от закона. С оглед на това, уважаеми господин председател, моля за прегласуване. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря, Ви уважаеми господин Ципов. Само да Ви кажа, че предприех мерки да ги уведомим, че ще влезе такава точка в дневния ред и предполагам, че кандидатите са тук, в Събранието. Квесторите,

Благодаря Ви, господин председателю. Правя процедурно предложение за допускане в залата на Венцислав Кирилов Караджов, Цанко Цолов Вълков, Цветелин Николов Софрониев, Мария Георгиева Матева и Веселин Ценов Целков.

за предложение до Народното събрание за избиране на председател и членове на Комисията за защита на личните данни. Това са лицата, които са предложени. На Вас също са Ви изпратени подробни данни, приложения към писмото от Министерския съвет и решението на Министерския съвет. Това са кандидатите, предложени от кабинета. Ако обичате, режим на гласуване за допускане в залата.

предложените кандидати за председател и членове на Комисията за защита на личните данни да влязат в пленарната зала. Уважаеми народни представители, ще Ви запозная с Проекта на решение за избиране на председател и членове на Комисията за защита на личните данни.

Избира Венцислав Кирилов Караджов за председател на Комисията за защита на личните данни. 2. Избира за членове на Комисията за защита на личните данни: Цанко Цолов Вълков Цветелин Николов Софрониев Мария Георгиева Матева Веселин Ценов Целков.” Това е проектът на решение. Откривам разискванията по Проекта за решение. Има ли желаещи за изказвания? Заповядайте за изказване,

Днес сме изправени пред важен избор. За съжаление, в Четиридесет и второто Народно събрание не беше спазена създадената от самото й начало добра практика когато се избират органи от страна на Народното събрание, да бъде спазена и процедурата, предвидена в чл. 87 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, процедура, по която да бъдат изслушани кандидатите, да бъдат зададени въпроси към тях, включително и от неправителствени организации, след което да се премине към гласуване от съответните кандидати в пленарната зала. Уважаеми дами и господа народни представители! През миналата седмица, включително и до Вас, господин председател, бе отправено писмо от български неправителствени организации с настояване именно изборът на членовете на Комисията за защита на личните данни и нейният председател да бъде проведен при спазването на тази процедура – чл. 87 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Всъщност, уважаеми дами и господа народни представители, Комисията за защита на личните данни е регулаторният орган, който отговаря за контрола върху защитата на личните данни в публичния и частния сектор. Съгласно европейските нормативни документи такъв орган трябва да има във всяка една държава членка, а в Директива 9046 на Съвета и на Парламента са регулирани отделни изисквания към органа и те трябва и те трябва да определят на какво трябва да отговарят кандидатите за членове на такъв тип органи. Съдът на Европейския съюз на няколко пъти се произнася по отношение на органите за защита на личните данни, показвайки тяхната важност и значимост за демократичното общество, включително и на органи по защита на личните данни на държави членки по силата на решение на Съда на Европейския съюз им бяха прекратени правомощията поради съмнения в тяхната независимост, както, забележете, и при непрозрачност при избора им. Органите за защита на личните данни на практика могат да прекратят дейността на всяка една организация с правомощието, което имат по силата на европейските нормативни документи, а това правомощие е свързано именно със суспендиране на обработването на лични данни. Реално е напълно немислимо която и да е компания да работи, без да използва лични данни, уважаеми дами и господа, включително дори и само на служителите си. За да се подчертае важността на органа за защита на личните данни, включително и комисар Рединг предложи в началото на 2012 г. регламент в областта на защита на данните, който цели консолидиране и уеднаквяване на практиката на органите по защита на данните в Европа. Важността на такъв тип орган беше и специално подчертана с предоставянето на правомощия да се налагат глоби до 1 млн. евро или до 5% от годишния оборот на която и да била фирма, регистрирана на територията на Европейския съюз. Органът по защита на данни има и правомощията да предоставя разрешения за обработването на лични данни на държави извън Европейския съюз. Без такова разрешение никоя компания няма право да предоставя лични данни на български граждани на трета страна. Съгласно задължението за регистрация на администратора на личните данни комисията на практика обработва данни относно всяка организация, предприятие и каквито и да били други субекти, тъй като по закон има правото и задължението да съхранява информация за всяка компания относно броя на лицата, които работят за това предприятие – вида на дейността му, естеството на работа му, както и потенциални връзки с други чуждестранни фирми и организации. Като орган по защита на данните на държава – членка на Европейския съюз, комисията участва и в контрола по обработването на данни на организации като Евроджъст, Европол, Митническата информационна система, Шенгенската информационна система, Евродикт – информационната система за данни за бежанците. Какво се случи миналата седмица? Ресорният вицепремиер внесе точно пет кандидатури. Когато в самото начало на разглеждането на тази точка от дневния ред господин поиска да бъде отложено разглеждането на този важен въпрос, всъщност без каквито и да били аргументи „против” залата отхвърли това искане. Но всъщност бързината и пълната липса на прозрачност, уважаеми дами и господа, по която се развива процедурата, събужда достатъчно подозрения, че един такъв предрешен избор едва ли ще допринесе за спокойната и нормална работа на такъв вид орган. Какви са предложенията за членове на комисията? През миналата седмица се повдигнаха въпроси относно това дали трима от кандидатите за членове на комисията, включително и председател, отговарят на изискванията на закона, уважаеми дами и господа. Какво предвижда законът – за членове на комисията да бъдат избирани лица, които имат и юридически стаж или стаж в областта на информационните технологии, включително и такъв вид образование. Видно от документите, които са представени, уважаеми господин председателю, в решението на Министерския съвет, се повдигат въпроси към няколко от кандидатите дали отговарят на изискванията на Закона за образование или отговарят на изискванията на закона за съответния стаж, включително и по отношение на кандидата за председател на тази комисия. имаше изказвания, включително на уважавани специалисти в тази област, че едно решение на Народното събрание, прието по такъв непрозрачен начин, би опорочило последващата работа на членовете на тази важна комисия. Като цяло трябва да заявим, че механизмът, по който се конституира комисията, не дава достатъчно гаранции за независимост на институцията – такива гаранции, каквито изисква европейското право. За да може да стане изборът в днешния ден, уважаеми дами и господа, беше хубаво Парламентът да приеме правила, по които да гарантира поне една минимална проверка по отношение на изискванията на закона. Детайлна оценка за състоянието на Комисията за защита на личните данни би следвало да се даде и от сегашния състав на комисията. Все пак говорим за един орган, при който трябва да се спазват най-елементарни правила, уважаеми дами и господа, и именно спазването на такива правила би се улеснило чрез една процедура по изслушване на кандидатите преди гласуването в пленарната зала. В заключение, уважаеми дами и господа, искам да обърна внимание, че този орган още от тази седмица ще трябва да се занимава с много сериозни жалби по отношение на това злоупотребено ли е с лични данни на български граждани. Знаете какво се случва от вчера. Много се надявам въпреки всичко кандидатите за членове на комисията, след като бъдат избрани, да обърнат особено внимание на този въпрос. Много се надявам, че техният опит, тяхното образование, техният стаж ще позволят да отговарят на очакванията на всички български граждани. За съжаление, уважаеми дами и господа народни представители, към настоящия момент не можем да кажем, че сме изправени пред прозрачен избор за членове на тази изключително важна комисия. Знаете, че тя изготвя годишен доклад по начина на обработване на личните данни. Този доклад се представя пред Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на това Народно събрание. Изготви и един много важен доклад – по какъв начин се обработват личните данни, уважаеми дами и господа, по Закона за електронните съобщения. Много се надявам колегите, които ще бъдат избрани в тази комисия, бързо и съвестно да свършат работата, защото в края на месец април трябва да представят доклад именно по Закона за електронните съобщения пред Народното събрание. С оглед на това, което изразих пред Вас преди малко, уважаеми дами и господа, заявявам, че ще гласувам „против” кандидатурите за този орган именно поради съображенията, които изложих пред Вас. Абсолютно нищо не пречеше в рамките на пó следващата седмица да се проведе изслушване на кандидатите в ресорната Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред и в следващите и в следващите дни след това изслушване да бъдат гласувани кандидатите. Хубаво би било обаче, уважаеми дами и господа народни представители, те да отговорят на това дали притежават необходимите

да Ви обърна внимание, че по чл. 87 е предвидена такава възможност. Тук не е възможно условията и реда да ги определяме с правила, Вие говорите единствено за изслушване, защото условията и редът са предвидени в закона.

– все няма време кога да се случи тази комисия. Сега помолих и за друга справка – колко доклада са внесени от тази комисия и Народното събрание не е намерило време, не само в тази легислатура, да им обърне някакво внимание.

Корекция – техническа грешка, тоест Цанко Вълков Цолов. Има ли други изказвания? Заповядайте, господин Вучков. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Господин председател, вероятно са натрупани много отчети на различни държавни органи, включително и закрепени на ниво Конституция,

Допреди два месеца натрупаните отчети със забава, може би от предишното Народно събрание, бяха около 40, сега може би са около 60. Преди около 10 дни във Вътрешната комисия ние гледахме Отчета на Комисията за защита на личните данни за миналата година. Затова, макар и в рамките на моето изказване, отново искам да отправя призив към Вас да включваме поне по две точки в седмичната програма на различни държавни органи – комисии, агенции, чиито отчети трябва да бъдат дебатирани в пленарната зала. зала. Иначе ще се получи огромно натрупване и в крайна сметка абсолютно се обезсмисля онзи текст от Българската конституция, който гласи, че ние сме парламентарна република, като може приоритетно да започвате с онези държавни органи, комисии или институции изобщо, които са закрепени в Конституцията.

Наистина не намирам, както и колегата Ципов подчерта преди малко, основания за тази изключителна извънредност, защото дейността на комисията е наистина много важна. Не е необходимо да провеждаме извънредни заседания, не е необходимо да се включва извънредна точка в редовно заседание на Министерския съвет, за да придвижим процедурата напред. Да, до известна степен съм съгласен с Вас, че има забавяне

легитимността на взетите решения, защото те могат да продължат да работят без опасност за обявяване на нищожност на техните актове, за разлика, да кажем, от Комисията по досиетата, където такъв спор беше повдигнат преди година и нещо. В същото време, призовавайки наистина да изберем нов състав на комисията, не намирам основание защо трябва да бързаме. Дали ще бъде в средата на месец април, или в началото на месец май това няма съществено значение. Спокойно, както и колегата Ципов подчерта, можехме да приемем отделни процедурни правила за изслушване на кандидатите за членове на този изключително важен държавен орган. Още повече, че в медийното пространство се предизвика дискусия по това бързане на изпълнителната власт. Също така не намирам за редно тук да не присъства представител на онзи, който по Закона за защита на личните данни може да предлага състава на комисията. Мисля, че трябва да положите допълнителни усилия тук да бъде поканен ресорният вицепремиер, който е председателствал заседанието на Министерския съвет миналата сряда – господин Йовчев, защото по закон Министерският съвет предлага и тук трябва да чуем от името на този, който предлага по закон, аргументи в подкрепа на кандидатите. Мисля, че сте длъжен да положите допълнителни усилия по този повод. Ако господин Йовчев не може да присъства, тогава премиерът да дойде или някой от другите вицепремиери. Мисля, че това е едно елементарно уважение към Народното събрание. събрание. Моите съображения са изключително процедурни и по тази причина няма да подкрепя състава на комисията, не за нещо друго, а защото процедурата наистина е опорочена и ерозира всяка представа за публичност, прозрачност и детайлно изследване на качествата на кандидатите. Въпреки това ще оправя два конкретни въпроса към кандидатите и държа всеки от тях да отговори тук, от трибуната на пленарната зала. Първият ми въпрос към всеки от петимата кандидати е следният: как се отнасяте към новата функционалност на Централната избирателна комисия, която действа от няколко дни и дава възможност на всеки български гражданин, който има право да упражни активно избирателно право, да провери в подкрепа на коя политическа сила е участвал чрез подписка за регистрация за предстоящите евроизбори? Един проблем, който беше забелязан преди два дни и изглежда ескалира. Дали трябва нещо да се промени като процедура и няма ли в крайна сметка злоупотреба с лични данни на хората? Защото, ако се замислите, изглежда даването на такава възможност всеки да може да проверява, знаейки само единен граждански номер на българските граждани, може индиректно индиректно да провери и неговата политическа нагласа, което според мен е абсолютно недопустимо. Това се отнася включително и за работодателя, и за политически сили. Вторият ми въпрос според мен е още по-важен. Как следва да процедират българските власти, а и операторите – интернет, мобилни, всички видове оператори, които генерират трафични данни, след решението на Съда на Европейския съюз отпреди 10 дни, чрез което отмениха Директивата от 2006 г. за съхранение на трафичните данни? Това е въпрос, който вълнува цялото европейско обществено мнение, неправителствения сектор, бизнес и държавни власти. Конкретният ми въпрос към Вас е: как следва да процедираме ние на национално равнище? А именно, следва ли от тук насетне, буквално от днешния ден, генераторите на трафични данни да ги съхраняват или не, защото тази директива преди няколко години беше въведена в българския правен ред?

достъп до трафичните данни, съхранявани от операторите, да продължат да упражняват тези свои правомощия? Следва ли съдии от районните съдилища да дават разрешения и могат ли такива трафични данни да се ползват по конкретни наказателни производства след решението на Съда на Европейския съюз? Много е важно да чуем Вашето мнение по тези два въпроса, защото това може би трябваше да бъде направено, ако бяха приети процедурни правила за изслушването на кандидатите, за да не им причиняваме неудобството в пленарната зала да отговарят на тези важни въпроси, по отношение на които има нееднозначни отговори не само в България, а и в цяла Европа.

Господин Вучков, Вие ще отворите поле за необходимите промени в Закона за електронните съобщения, но е нужна тази дискусия. Само обръщам внимание на кандидатите – да не изпаднете в море от законодателни идеи тук, защото няма да свършим до други ден. Аз лично мога за около два дни да Ви споделя такива идеи, а господин Вучков част от тях ги помни, когато приемахме закона – може и сега някои да ги прочетат в стенограмите. Заповядайте, уважаема госпожо Манолова. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Вучков! Под формата на въпрос към кандидатите за членове и председател на Комисията за защита на личните данни Вие се опитахте да направите едно внушение, което от тази парламентарна трибуна се чувствам длъжна да разсея. Да, възможността на българските граждани да проверят дали фигурират в някоя от подписките на политически партии за предстоящите избори е нов момент в изборното законодателство. Аз мисля, че това е една изключително добра стъпка, защото ще се сложи край на злоупотребата от страна на политическите партии с лични данни на български граждани. Това трябва да бъде приветствано. Трябва да бъде приветстван и интересът на гражданите да разберат дали абсолютно незаконно не са включени от една или друга политическа партия партия в необходимата подписка за регистрация за участие в предстоящите избори. Би следвало, след като правите такова изказване от тази парламентарна трибуна, да знаете, че всеки един, който злоупотреби с лични данни на български граждани, подлежи на санкции именно от комисията, чиито членове ще избираме днес. Това се отнася и за всички работодатели, които биха злоупотребили с личните данни на своите работници, за да проверяват дали фигурират, или не, в една или друга подписка, и в случаите на констатирани подобни безобразия, включително и при сигнали, отправени към Комисията за защита на личните данни, би следвало тези работодатели да бъдат санкционирани. Аз бих Ви казала и нещо друго. На подобна проверка би следвало да подлежи и подписката, която изключително подозрително бързо беше събрана от един инициативен комитет с подкрепата Времето, госпожо Манолова.

на господин Ципов. Докато дойде, господин Вучков – и на моята секретарка са използвали данните за някаква партия, която никой не я знае.

кандидатите да отговарят на поставените въпроси, включително по отношение на това да чуем каква е тяхната визия за работата им като членове на такава комисия. При положение че няма да има изслушване,

комисията ще бъдат в състава и на следващата комисия, но е хубаво да чуем каква е визията на тези кандидати, които към настоящия момент нямат този опит, какъвто имат останалите двама кандидати. Нека чуем каква ще бъде тяхната визия, уважаеми господин председател, защото е изключително

да присъства в пленарната зала от името на Министерския

Госпожо Манолова, мисля, че не съм направил опит за никакви внушения. По-скоро ми се струва, че във Вашето изказване се опитахте да направите внушение по отношение на една подписка за един референдум. Не съм имал никакво намерение да правя каквито и да било внушения, по-скоро Вие може би подсказвате някакви отговори на кандидатите за членове на Комисията за защита на личните данни. Отново ще потвърдя тезата и въпроса си към тях, защото от два дни медийното пространство е залято с един ескалиращ скандал за злоупотреба с лични данни на хората. Кой причинява, какъв е първоизточникът на проблема? Това е отделна тема, но ние не можем да се правим, че не го забелязваме. В крайна сметка наистина, ако се замислим, може да се окаже, че недобросъвестни например работодателски организации, които са основни фигури в контролирания вот, особено по отношение на някои политически сили, могат да разберат политическите предпочитания в много ранен етап на техните работници. Така че държа всеки кандидат-член на тази комисия да отговори на този въпрос. Иначе за санкциите, аз съм сигурен, че те могат да кажат, както и Вие (към Мая какви са санкциите, кой е длъжен да ги наложи и по какъв ред. Да, трябва да бъде наказана злоупотребата, но все пак нека да чуем тяхното мнение по този важен въпрос, който вълнува обществото. По отношение на господин Ципов, да, мисля, че репликата Ви беше съвсем целесъобразна с оглед на това, че освен двата конкретни въпроса, които зададохме на кандидатите за членове, трябва да чуем цялостна визия за бъдещата дейност на Комисията за защита на личните данни не само с оглед на българския правен ред, но и с оглед на някои европейски изисквания. Така че сме в очакване да чуем Вашите отговори на въпросите. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Вучков. Предполагам, че Вашето очакване ще се задоволи след малко. Има ли други изказвания? Няма. Сега предлагам – тук има петима кандидати, всеки има възможност да се изкаже, но понеже времето ни е доста ограничено, смятам, че повече от три минути коментар на тези твърде обширни теми – те са за докторска дисертация, всяка от тях, ще отнеме много време и няма да хвърли особена светлина. Така че ще Ви повторя какви въпроси бяха зададени: как се отнасяте към новата функционалност на ЦИК, какво да правят операторите след решението на Европейския съд в Люксембург, което пряко засяга Директивата, транспонирана в Закона за електронните съобщения, ако не ме лъже паметта – чл. 250 и следващите? Това с визията – кажете нещо и за визията, ако искате, но в един колегиален орган трудно всеки от неговите членове ще има отделна визия. Тази практика се въведе в предното Събрание – с визията, и се говорят небивалици, а после в дейността си органът прави и си гласува, каквото е по закон. Господин Караджов, да започнем Ще Ви моля да бъдете изключително лаконични, защото имаше органи, дето много ги изслушвахме, накрая стана: „Извинявай, че се запознахме!”

Аз съм удовлетворен от възможността да се представя пред Вас и да отговоря на тези въпроси. Не считам, новите промени в Изборния кодекс, а в качеството ми на експерт към Комисията за специалните разузнавателни средства и упражняването на парламентарен контрол по Закона за електронните съобщения мисля, че бих могъл да предоставя и своите виждания относно решението на Европейския съд. Първата ми позиция по новите промени в Изборния в Изборния кодекс е, че като цяло промените допринесоха за по голяма прозрачност в изборния процес и доста по-големи гаранции. Имаше големи очаквания от избирателите за това и аз, като бивш член на Централната избирателна комисия,

е участвало в подписка, съответно за издигане и регистриране на съответна политическа партия или независим кандидат, както и възможността му по телефон да провери провери дали неговото име и лични данни са използвани в такава подписка, аз считам, че това е добра промяна и тя съвпада наистина с очакванията на избирателите, също така и на наблюдаващите предишните избори. Но считам, че Централната избирателна комисия следваше да положи повече усилия относно защитата на тези лични данни, които са налице в интернет пространството. Ще Ви кажа какво имам предвид. Като кандидат за член на Комисията за защита на личните данни считам, че този колективен орган

в това решение са обсъждани и предвидени достатъчно гаранции и съответно да даде предписания, ако се наложи, гаранциите да бъдат увеличени.

се предвидиха нови изменения в изборното законодателство, свързани с подаване на заявления по интернет за откриване на избирателни секции. За тези заявления, подавани по интернет, първо се изискваше потвърждение – изпращане на съобщение и код по телефон, потвърждение на кода, въвеждането му и след това възможност на избирателя да подаде заявлението си. Могат да се предвидят и други нива на защита например невъзможност от едно IP да се прави повече от една проверка и така нататък. Колегиалният орган, какъвто е Комисията за защита на личните данни, трябва да вземе конкретно решение и да излезе с конкретни препоръки по този случай. Изказвам личното си мнение, като кандидат за тази комисия.

Що се отнася до втория въпрос на господин Вучков, моето лично мнение е, че това решение не може да промени нашия Закон за електронните съобщения, но то е основание за комисията, като колегиален орган, да се събере и излезе с конкретно предложение до Народното събрание

Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, и да се подходи към промяна на Закона за електронните съобщения, в случай че Народното събрани прецени това.

Още повече, достъпът до трафичните данни е именно с цел разкриване на тежки престъпления и друг вид престъпления, които органите по установяване на тези деяния следва да изяснят и това би възпрепятствало разкриването на обективната истина от моя гледна точка.

досегашната работа на комисията и да се прецени дали тя би трябвало да работи в този вид, или примерно да има регионални звена, които по-близо до администраторите на лични данни и да упражняват контрол. Пак казвам своето лично мнение. В един колегиален орган следва да се обсъди всяко предложение, да се гласува със съответния кворум. върху работата на съответната комисия, така че да се постигне максимална ефективност от работата на този колегиален орган. Очакванията се големи. Съгласно Съгласно последните събития, които видяхме, а именно разкриване на лични данни, доколкото имам информация и колегите от комисията, които присъстват тук, ме уведомиха,

Другите кандидати, искате ли нещо да допълните? Имате думата при всички случаи. Ако някой желае, още нещо да допълни, но да не стане безкрайно повторение на едно и също.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

с над 30 години стаж и опит в областта на информационните технологии и специално по информационната сигурност, бивш член на Държавната комисия по сигурността на информацията и настоящ член на Комисията за защита на личните данни. по първия въпрос: възможността българските граждани да бъдат защитени и да направят проверка за злоупотреба с личните данни, заложена в

обсъдихме реализираната технология на работа. Като специалист по информационна сигурност мога да уверя уважаемите депутати, че в съвсем скоро време ще намерим технологично решение, така че да преустановим възможността за контролиран корпоративен вот. Такова технологично решение има, и то е известно в науката и в практиката. Ще направим всичко възможно хората, които са злоупотребили с личните данни, а злоупотребата с личните данни е извършена от администраторите на личните данни, да бъдат наказани съобразно закона. Какво ще направим с трафичните данни? Нека първо да анализираме внимателно решението на Европейския съд, да видим какви неща ще последват в Европейския съюз. След внимателен анализ и внимателна транспозиция на европейските директиви ще направим всичко необходимо. По третия въпрос – за визията, визията, ще продължим визията и добрата работа на настоящия състав на Комисията за защита на личните данни. Има твърдения, че тези хора са случайни, случайно подбрани. Аз и комисар Матева продължаваме своя мандат. Своя мандат в друго качество продължава главният секретар. В друго качество работи и господин Цанко Цолов, който в продължение на 7 години е бил началник на отдел „Информационни фондове” в същата комисия. Освен това, ще продължим и ще искаме да повишим качеството на работа, защото през последните 5-6 години докладите на Комисията за защита на личните данни са били приемани с болшинство в Народното събрание. Последното гласуване в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред,

директивите и насоките, които се дават при световните срещи на професионалистите за защита на личните данни и неприкосновеността им, където активно участваме. Те са свързани с процесите на глобализация и внедряването на новите информационни технологии.

Това, което е важно и ще се стремим да направим в новия състав на тази комисия, е именно принципът на отчетността, дефиниран преди по-малко от една година. Той означава, че всяка лична данна трябва да се знае кой я обработва, защо я обработва, дали е законосъобразно, на кой я дава, колко време я държи, къде я съхранява и кога я унищожава. В заключение само да че през месец юни миналата година съвместният Надзорен орган на Шенгенската информационна система прие България за пълноправен член на Надзорния орган на Шенгенската информационна система. Представители в този надзорен орган бяхме аз и госпожа Мария Матева. България да е член на Шенгенското пространство. Оценката за нашата работа беше положителна и те ни приеха за пълноправен член. И накрая, България в момента разполага с една от най-модерните наредби за минималното ниво за технически и организационни изисквания за защита на личните данни. Мисля да успеем да направим така: българските граждани да бъдат спокойни, че техните лични данни ще бъдат обработвани правилно, законосъобразно, съхранени и че има Комисия за защита на личните данни, която ще бди и ще защитава техните права. Господин председател, благодаря,

Вашия призив, че няма време като идея да се съкратят дебатите. Все пак аз направих много конкретни искания и държа всеки кандидат да отговори на моите въпроси.

модулирахте моите въпроси към тях. Идеята е да има пълноценно обсъждане, защото в отговорите съзрях известна неподготвеност досега. Изключително важен е въпросът за последиците за официалните власти в България, във всички европейски държави, на генераторите на лични данни, на службите. Дали трябва да се съхраняват тези данни след отмяната на Директивата от 2006 г. Аз съм участвал в нейното инкорпориране в

на въпроса ми относно съдбата на трафичните данни, които в момента се съхраняват от генераторите в продължение на една година. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Вучков. Първо, аз Ви благодаря за оценката на моите скулптурни, неподозирани от мен самия, възможности да модулирам разискванията. (Оживление.) Разискванията ги водите Вие – народните представители. Нашите гости са тук, за да ги чуете и ако трябва като папагали да повтарят едно и също, аз съм против затормозване на пленарната зала и губене на време, защото Вие сам казвате, че няма време за докладите. Ами, няма! Няма и да има! Всеки от тях, който желае, последно повикване, ако желае нещо да сподели, ако не е казано. По въпроса за електронните съобщения, аз съжалявам, че в момента ръководя Асамблеята, иначе доста неща мога да кажа и сигурно, когато се стигне до тези разисквания, ще ги кажа, защото тук има и други участници в тази работа – как беше транспонирана директивата, как се заобикаля законодателството по Закона за електронните съобщения чрез използване на НПК, но нека тази дискусия да си я проведем ние по между си, на чисто. Има ли някой да допълни нещо за дейността на комисията? Няма. Други да желаят да се изкажат по проекта за решение? Няма. Закривам разискванията. Процедура – заповядайте, уважаеми господин Главчев, да направите процедура.

Вие – някои, сте решили този месец да направите сериозни икономии на Народното събрание.

тук, и Магдалена Ташева – също тук. Междувременно влиза и господин Йордан Цонев. Стават трима в допълнителния списък. Има ли народни представители, които да не са отбелязани? Ще направим още една проверка, но в залата, по всичко личи, има кворум и заседанието ще продължи, така че не се разотивайте. С проф. Имамов да проверим още веднъж сбора. В залата след поименната проверка присъстват 125 народни представители. (Ръкопляскания.) Заседанието може да продължи.

за председател и членове на Комисията за защита на личните данни. Решението Ви го докладвах. Имаше корекция – объркване на име. Ако обичате, режим на гласуване. Гласували

Комисията за защита на личните данни е избрана. Честито на председателя, честито на членовете! От утре започвайте да си вършите работата.

Кой ще докладва? Заповядайте, уважаеми проф. Имамов – председател на Комисията по икономическата политика

№ 454-01-32, внесен от Румен Гечев и група народни представители на 7 март 2014 г. На свое редовно заседание, проведено на 9 април 2014 г., Комисията по икономическата политика и туризъм разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията. На заседанието присъстваха Красин Димитров – заместник-министър на икономиката и енергетиката, представители на Министерството на земеделието и храните, Българската агенция по безопасност на храните, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Българската стопанска камара, Конфедерацията на независимите синдикати в България, Българската търговско-промишлена палата, граждански организации и движения. Законопроектът, представен от народния представител Румен Гечев, има за цел да допълни съществуващи разпоредби и по този начин да създаде условия за осъществяване на последователна политика защита на националните пазари, производството, доставката и дистрибуцията на стоки и услуги и да предотврати използването на нелоялни търговски практики. Той е изготвен след направен анализ на българската нормативна уредба

се! Тишина в залата! ДОКЛАДЧИК АЛИОСМАН ИМАМОВ: „Въвежда се понятието „значителна пазарна сила” за предприятие, което самостоятелно или съвместно с други се ползва от позиция, равностойна на господстваща, представляваща позиция на икономическа сила, която му позволява да следва поведение до съществена степен независимо от доставчици, потребители и крайни потребители, тъй като неговите доставчици или купувачи са зависими от него. Предвижда се критериите за определяне и оценка на пазарното положение на предприятията да се определят в Методика за извършване на проучване и определяне на пазарно положение на предприятията на съответния пазар. Въвежда се задължение за предприятията със „значителна пазарна сила” да направят промени в проектите на типови договори и/или общи условия, когато това е необходимо за привеждането им в съответствие с правилата на конкуренцията, да поддържат на интернет страницата си публикувани одобрените типови договори и/или общи условия и да ги прилагат в отношенията си с доставчици или купувачи. хода на обсъждането заместник-министър Красин Димитров посочи, че по законопроекта е внесено писмено становище на Министерството на икономиката и енергетиката, и изрази готовност за дискусия с цел приемането на консенсусни текстове. на земеделието и храните подкрепят внесения законопроект, като предлагат конкретни редакции на част от текстовете и отбелязват, че контролът по спазване на новите изисквания, предвидени в Закона за храните, следва да се осъществява от Комисията за защита на конкуренцията, тъй като Българската агенция по безопасност на храните не разполага с необходимата компетентност за подобни контролни функции. Сдружението за модерна търговия, колективен член на КРИБ, изказаха мнение, че няма реални данни за наличието на нелоялни търговски практики на българския пазар, а напротив – непрекъснато засилваща се конкуренция между участниците по веригата за производство и доставка на бързооборотни потребителски стоки. Според сдружението действащата към момента уредба е напълно достатъчна и в съответствие с европейското законодателство, а голяма част от поставените проблеми са от компетенциите на българските съдилища. В дискусията взеха участие народните представители Йордан Цонев, Корнелия Нинова, Румен Гечев, Жельо Бойчев, Николай Александров и Делян Добрев, както и представители на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Българската стопанска камара, Конфедерацията на независимите синдикати в България и Общественият съвет към Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения. След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: гласували 17 народни представители, от които: „за” 10, без „против” и 7 „въздържали се”. Въз основа на гореизложеното, Комисията по икономическата политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, № 454-01-32, внесен от Румен Василев Гечев и група народни представители на 7 март 2014 г.” ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Имамов. Моля от Комисията по земеделието и храните да представите резюме на доклада. Професор Бъчварова, заповядайте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

представители на 7 март 2014 г. Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 19 март 2014 г., на което обсъди Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията. работата на комисията взеха участие – от Министерството на земеделието и храните господин Явор Гечев, и директори на дирекции в Министерството на земеделието Законопроектът и мотивите към него бяха представени от народния представител Спас Панчев. От компетентността на Комисията по земеделието и храните са предвидените промени в Закона за храните. Предлага се при периодични доставки на предназначени за продажба храни на купувачи с общ годишен оборот за предходната година над 50 млн. лв. да се сключват писмени договори в съответствие с типовите договори и/или с общите условия за доставка на храни съгласно разпоредбите на Закона за защита на конкуренцията и на правилата за добросъвестна търговска практика. Предвидени са и редица ограничителни разпоредби по отношение на клаузите, които могат да бъдат включвани в договорите. В тях няма да могат да бъдат включвани обвързващи клаузи за предоставяне на услуги от купувача на продавача; забрани или ограничения за продавача да предлага стоките си на други купувачи; ограничения за доставка или отказ от предлагане на стока под регистрирана собствена търговска марка на производителя, в случаите когато търговецът предлага същия продукт със своя марка; ограничения търговският партньор да предоставя същите или по-добри условия на трети лица, както и необосновано високи такси. високи такси. Договорите ще подлежат на официален контрол. В комисията е постъпило становище от Министерството на земеделието и храните в подкрепа на законопроекта и с конкретни предложения по част от текстовете, което е предоставено на водещата комисия. Становището на Българската агенция по безопасност на храните, изразено на заседанието, също беше в подкрепа на законопроекта и със сходни бележки. В последвалата дискусия участие взеха народните представители Спас Панчев, Владимир Иванов, Методи Теохаров и проф. Светла Бъчварова. Беше отбелязано, че контролът по спазване на новите изисквания следва да се осъществява от Комисията за защита на конкуренцията, тъй като Българската агенция по безопасност на храните не разполага с необходимата специфична специфична експертиза и компетентност да изпълнява подобни контролни функции. Освен това, следва да се предвиди срок за изпращане на проектите на типови договори, на общи условия и на проектите за изменения на вече сключени договори на Комисията за защита на конкуренцията. От името на Парламентарната група на ГЕРБ беше заявено, че ще се въздържат да подкрепят предложените промени, тъй като те са непълни и изтъкнаха, че за да бъдат ограничени нелоялните търговски практики следва да има добре обмислена и цялостно подготвена промяна. Като цяло всички изказали се бяха единодушни, че подобна регулация е крайно необходима и следва да бъдат приети правила, които да регулират взаимоотношенията по веригата на доставки на храни и да създадат равнопоставеност между договарящите се страни. След проведените разисквания, Комисията по земеделието и храните със 12 гласа „за”, без

НИНОВА (КБ): Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, предлагаме Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията. Защо го правим? За да помогнем на дребните български производители да получат пазарни и равнопоставени условия с големите търговци и разпространители. Действията ни не са нито антипазарни, нито държавна намеса в свободното договаряне, а обратно – въвеждат пазарни принципи в това договаряне. Те гарантират на българските производители ръст на производството, оттам – ръст в брутния вътрешен продукт, ръст на данъците и повече работни места. За да решим разумно създалата се ситуация най-вече между търговските вериги и производителите, събрахме европейската и българската практика, разговаряхме с асоциации на български производители и с представители на търговските вериги. Какви проблеми идентифицирахме, какво решение предлагаме, какви са тезите на нашите опоненти и аргументите ни срещу тях? Проблемите са следните. Първо, търговските вериги от позиция на силния поставят към българските производители постоянни условия за намаляване на цените, което води до продажба на български стоки под себестойност, а оттам – на фалити на български предприятия и нови безработни. Как става това? Колеги, ще си позволя да Ви цитирам текстове от договори между вериги и производители, въпреки че ще прочета условия в тях, които са конфиденциални и поверителни. Въпреки това ще ги прочета, защото истината заслужава да се чуе от трибуната. трибуната. Как става намаляването на цената под себестойност? С отстъпки, които българските производители са длъжни да направят, а те са – чета само от един договор: - основен рабат продавачът предоставя на купувача отстъпка от брутната цена на стоките, посочени в ценовата листа; - складов рабат (втора отстъпка) – основен рабат за продавач, който е складов доставчик; други рабати – продавачът може да предостави на купувача допълнителна отстъпка от брутната цена на стоките; - акционен рабат – продавачът предоставя на купувача специална отстъпка от нетната цена на избрани артикули за включването им в акцията; рабат за дълготрайно намаление цената на артикула – продавачът предоставя на купувача още една отстъпка от нетната цена на определени стоки, които в продължение на един по-дълъг срок от 6 месеца ще се продават с намалена цена; бонус оборот – продавачът предоставя бонус върху оборота в полза на купувача; - сконто – продавачът предоставя допълнителна отстъпка от стойността на доставената стока при договорки в анекс към договор. И така, колеги, подписваш ценова листа и договор и си принуден след това да направиш седем намаления на цената, за която си се договорил, без да се пита дали си съгласен или не за това. Втори въпрос: как е решен този въпрос по света? Във Франция от 1996 г. действа Законът Лаг а лайн и в него се забранява – цитирам: „Прекомерно ниски цени и продажба на загуба”. месец септември 2000 г. немската служба за картелиране забранява на веригите да продават стоки под тяхната себестойност и да определят цени по-ниски от изкупните. С какво България е различна от тези европейски държави, че да позволяваме търговските вериги да натискат българските производители да продават под себестойност и защо да не гарантираме на тези хора правото да продават стоките си на себестойност, поне без печалба, чрез промени в закона? Втори проблем – търговските вериги налагат много неоправдани и високи такси, срещу които не винаги стои реална услуга. Ето как става това: встъпителна вноска – продавачът заплаща определена сума за регистриране на артикули в системата на купувача; - продавачът заплаща определена сума при откриване на нов филиал на купувача; Всичко това са текстове от договори. такса за включване в акционна брошура; - премия за реклама – непряка реклама; - административна такса – при промяна на данни относно регистрация на фирма, банкова сметка и така нататък; - за всяка промяна за всяка промяна – административна такса от 250 лв.; - такса за затваряне на артикул – 100 лв. за всеки отделен артикул, който продаваш; - приемане и връщане на транспортен амбалаж; такса „Рожден ден” на магазин; - такса за рекламни пана; - такса за съвместно отпечатване на торбичките на магазина; - такса за рекламни видеоклипове; - такса за стелажи; такса за участие във вестници; - такса за брандиране на площи; - такса за реклама върху количките за пазаруване; - такса за организиране – забележете, колеги – на боулинг турнири на администрацията на магазините. Осемнадесет броя такси, които са допълнително към цената. Как е решено това по света? Цената на таксата, броят на таксите трябва да отговарят на реално предоставена услуга и цената да съответства на тази предоставена услуга. Това правим в закона с част от промените, които предлагаме. Но тегобите на българските производители не стигат до тук. Как се плащат тези такси, бонуси и отстъпки? Не мислете, че те имат право на избор или на предпочитания. Цитирам Ви договор как се плащат тези пари: „Сумите на предоставените отстъпки и такси се приспадат от брутната доставна цена”. Под брутна цена се разбира посочената в ценовата листа. Подписваш си договор, посочваш си, че продаваш мляко за 1 лв., магазинът ти смъква 18 такси и 8 отстъпки и ти плаща 20 ст. вместо 1 лв. Е, как да оцелеят производителите на български стоки? Друг пример за „пазарни” отношения. Казвам „пазарни”, защото накрая ще Ви кажа какви са аргументите на нашите опоненти, че се месим в пазарните им отношения, които били свободни, законни и така нататък. Ето един пример за пазарни отношения в договор между верига и доставчик, цитат: „Ако български доставчик забави доставката, то той дължи неустойка”. Дотук нормално – не си изпълнява договора. Как обаче се плаща тази неустойка? Търговската верига прави протокол за прихващане и дължимата от доставчика неустойка се удържа от следващо плащане на веригата към българския доставчик. Това е нормална юридическа практика. доставчикът се задължава да подпише представения протокол за прихващане. Той няма право на оспорване, няма право на избор, той се задължава – е цитатът. И то, колеги, в един много сериозен срок трябва да изпълни това задължение – два дни. В двудневен срок той се задължава да подпише протокола за прихващане. Ако не го направи, цитирам: „Неподписването на представения протокол ще се счита за съгласие със съдържанието на същия и освобождава веригата от задължение да плати на производителя”. Абе, хора, къде по света липсата на подпис означава съгласие със съдържанието на документ? Къде в Европа или някъде по света да не подпишеш документ означава, че си съгласен с неговото съдържание?! Това ли са пазарни отношения?! Това ли е свободата на договаряне, срещу която лошото правителство и лошите депутати са тръгнали да налагат тоталитарен режим? Мисля, че е обратното. Това е от позиция на силата – подписване на неизгоден договор, и ние правим обратното – създаваме пазарни условия за субектите по тези договори. Твърдим, че за българските производители липсва реална алтернатива да си продават стоките извън търговските вериги, ако веднъж са стъпили там. И сега ще се опитам да Ви убедя защо това е така. Веднъж продавал във верига, българският производител е заробен там за дълго време, освен ако не иска да плаща сериозни суми неустойки. Ето как става това. Цитирам договор на вериги: „Купувачът, тоест веригата, има правото да прекрати едностранно и без предизвестие договора за доставка с продавача, тоест с българския производител, когато констатира, че последният доставя стоки на некоректни цени”. Нормално и логично – не ти е коректна цената, нарушаваш си договора, дължиш неустойка. Обаче дотам са изнаглели, че са дали в договора си определение какво е некоректна цена. А то е следното: „Некоректна цена е налице, когато се установи, че други търговци продават същата стока, доставена от българския производител на цена, по-ниска от нетната фактурна стойност, на която продавачът пряко или чрез посредник доставя на купувача за същия период от време”. Значи, ако продаваш във веригата „Х” за пет лева, а в магазина в друг град – за 4,5 лв., защото транспортните разходи са ти по-малко например, това означава некоректна цена и веригата ти прекратява едностранно договора. Би било добре, ако се стигне дотук – излизаш от веригата, търсиш алтернатива. Но не се спира дотук. В договора пише: „При доставка на стоки с некоректни цени, тоест продаваш на различни цени в страната, продавачът – значи българският производител – дължи неустойка в размер на 6 хил. лв. за всеки отделен артикул”. Значи, ако продаваш пет вида млечни продукти в една верига и си позволяваш да ги продаваш на друго място с двадесет стотинки по ниско, за всеки един от тези продукти дължиш по 6 хил. лв. неустойка. Това било свободно договаряне. На мен ми прилича на картел, защото това условие го има в договорите на всички вериги. На една цена във всички магазини в страната.

Колеги, има и други текстове, с които се нарушава свободата на договаряне и на представяне на български стоки в страната. Те са в следния текст, продължават същата тази сага с доставки на други места: „В случай на трайни доставки, повече от 14 дни, към търговец на некоректни цени” – тоест при различни цени, ако продаваш, купувачът може и да не ти прекрати договора, веригата може да не ти прекрати договора едностранно, и проявява великодушието в такъв случай да продава стоката ти, която ще доставяш занапред на по-ниската цена, на която си я предоставял в другия магазин. Без оглед какъв договор е подписала с теб, без оглед каква ти е ценовата листа и какво ти дължи, ако те засече, че на друго място продаваш на по-ниска цена, веригата автоматично започва да продава своята стока на същата, по-ниска цена. Това е абсолютен картел, срещу който категорично се противопоставяме и мисля, че сме го решили в предложенията по закона. И най-тежкият вариант. В случай че по искане на продавача, даден артикул е временно блокиран във веригата, тоест ти си производител на сирене във верига „Y”, но искаш един месец това сирене там да не се продава, защото не са ти изгодни условията, но го продаваш в кварталния магазин в квартала „Х” през това време или в друга верига, дължиш неустойка в размер на 8 хил. лв. за всеки артикул. Нямаш право да спреш в една търговска верига и да продаваш на друго място, иначе на всяка стока – 8 хил. лв. на брой. Пазарни договорки?! Срещу които целият бранш, целият бизнес скочи, казва: „Вие ни се бъркате в пазарните отношения!” Ето това са им пазарните отношения с българските производители! Поверителност и конфиденциалност. Предлагаме в закона общите условия по тези сделки да бъдат качени на интернет страницата и да бъдат достъпни. Страшна съпротива срещу това! Защо? Какво толкова скришно има в тези договори, и то не е в договорите, а в общите условия, че трябва да запишеш следния текст: „Страните се съгласяват да третират разпоредбите на договора за доставка по отношение на трети лица, включително към медиите – уважаеми медии – като конфиденциална информация и да пазят посочената поверителност”. Това, за което Ви говорих досега, се нарича „поверителност” и „конфиденциална информация”. Нещо повече, българският закон задължава търговските вериги на края на годината да си публикуват финансовите отчети. Ако не го правят, за тях има глоба. Не го правят, колеги! Плащат си глобата и не си публикуват финансовите отчети. И скачат срещу нашето предложение всичко това да бъде публично и да бъде качено на интернет страницата. Защо? Антипазарно ли е нашето предложение да спазваш законите на държавата, в която работиш и които изискват да си публикуваш финансовите отчети? И сега действащият закон го изисква! И като продавате в Германия и във Франция, дали случайно там си позволявате да не си публикувате финансовите отчети и да плащате глоби? Проверихме го, не си го позволяват. Там отчетите се публикуват. Сроковете на плащане. Има закон, има европейска директива, задължение за плащане в 60-дневен срок. Ще въведем задължение за плащане в 60-дневен срок. И не им харесва, и скачат!? Защо? Защото има случаи на неплащане от страна на вериги към български производители в продължение на девет месеца. През това време стоките са продадени, парите са прибрани, на българските производители не е платено, те са фалирали, а с парите са закупени поредица от магазини – цяла търговска верига в съседна нам държава, в конкретния случай Албания. С парите на българските производители търговска верига си купи поредица от магазини в Албания, докато българските производители фалираха. И било антипазарно и тоталитарно да ги задължаваш да си плащат така, както законът е казал – в 60-дневен срок. Защо правят всичко това? Защото са големи и защото действат от позицията на сила. И защото, както виждате, така са вързали производителите, че те нямат алтернатива. Затова въвеждаме понятието „значителна пазарна сила”, за да се знае кой на пазара е значителна пазарна сила и да му се наложат такива правила, че макар да е значителен и голям, да е равен по тези правила на малките. Между първо и второ четене предстои да прецизираме определението „значителна пазарна сила”. Има разумни предложения за неговото подобряване, така че да не създадем допълнителни проблеми. Ние с вносителите сме готови и отворени да работим за подобряване на предложението за „значителна пазарна сила”. И сега последно искам да оборя аргументите на нашите опоненти, а те са следните: „Държавата се меси в пазарните ни отношения по социалистически” – цитирам Ви от разговори в комисиите и от срещи „налага тоталитарни методи, връщаме се към социалистически модел на регулация на пазара”. Мисля, че с всички тези аргументи, които Ви изложих, Ви убедих в обратното – че те действат непазарно, и новите предложения налагат пазарни правила, няма да се повтарям. Втори техен аргумент българските производители страдат, защото са неконкурентоспособни, защото е висока цената на електрическата енергия в България и са ниски субсидиите. Питам тези наши опоненти: как точно се съотнася цената на електрическата енергия в България към факта, че не плащаш девет месеца на българския производител, поради което той фалира и освобождава работници и безработицата расте? В какво точно съотношение цената на електрическата енергия влияе на факта, че ако един български производител продава в магазина ти в Сливен, е длъжен да ти плати такса за откриване на нов магазин в Костинброд, където няма да продава?! Какво отношение има цената на субсидията към това да забраняваш на един почтен български производител, ако продава при теб на една цена, да не може да продава при друг на друга? Нямаше отговор на тези въпроси по време на дискусията. Третият аргумент на опонентите: ще се качат цените на стоките и ще станат по-скъпи. Как точно, драги, като махнем 17 излишни такси от цената, тя ще се покачи? В кой точно учебник по икономика – пазарна, социалистическа или каквато и да е, пише, че като махнеш 17 елемента от цената, то тя ще върви нагоре?! И за това нямаше обяснение. И един аргумент, уважаеми колеги, който направо ме порази в Комисията по икономическата политика и туризъм: ще изгоним малките от търговските вериги, защото им давате възможност да пишат жалби, като запазвате имената на жалбоподателите Това за търговските вериги представлява проблем и те казват: „Ще изгоним малките, защото те пишат жалба и рискуват малко. Ще оставим големите, защото те не пишат жалби, тъй като интересът Представяте ли си какъв аргумент може да се измисли? Какъв човек и икономически субект трябва да си, за да кажеш, че малкият няма право на жалба и че със закона, понеже го защитавате, ние ще ги изгоним от веригите, ще останат само големите и ще търгуваме само с големите?!

за да не се изкушите отново да започнете да правите така, тези неща ще ги запишем в закона. Щом така и така не ги правите, какво Ви притеснява, че ще ги има записани в закона? Ще сложим една пречка, за да не би в бъдеще отново да Ви хрумне да ги направите. Последният им аргумент е: Европа ще ни накаже. Разбира се, ние с колегите не сме подходили към този въпрос безотговорно. Прегледали сме, питали сме какво казва Европа. Тя казва следното: Съветът на Европейския съюз, Регламент № 1/2003 от 16 декември 2002 г., казва, цитат: „Държавите членки не следва да бъдат възпирани срещу приемане и прилагане на тяхна територия на по-строги национални закони в областта на защита на конкуренцията, които забраняват или налагат санкции върху едностранни действия, предприети от предприятия с господстващо положение.” Нещо повече: „Европейската комисия да предложи подходящи мерки, включително регламенти, за предпазване на производителите, работниците и потребителите от всякакъв вид злоупотреба с господстващо положение.

Първо, Европейската комисия разрешава да се приема национален закон и не предвижда никакви санкции. Напротив, казва да насърчаваме националното законодателство. Второ, този път няма да чакаме. Защото, ако ние в тази зала можем да чакаме и ако търговските вериги искат да чакат, защото е в техен интерес, българските производители вече не могат. От вчера сме свидетели на бойкот на хлебопроизводителите. Сигурно няма да са единствените и няма да са първите. Затова няма да чакаме и приемаме Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията. Той идва и в изпълнение, освен с тези юридически и експертни неща, които Ви говорих, на политически ангажименти за борба с монополите – с големите, с тези с господстващо положение, в защита на малкия, дребния и български производител. Колеги, много ми е интересно: кой български народен представител би гласувал срещу такива предложения, би гласувал „против” или „въздържал се”?! И ако го направи, с какъв аргумент би го направил? Да излезе и да го каже! Затова призовавам цялата зала и всички, независимо от политическите си различия, да подкрепим Закона за защита на конкуренцията заради дребните и средни български производители, заради българското, заради нови работни места, повече данъци в бюджета и повече брутен вътрешен продукт. Благодаря Ви за търпението. Благодаря Ви, госпожо Нинова. Уважаеми колеги, има ли желаещи да направят реплики на госпожа Нинова? Няма желаещи. Заповядайте, проф. Станилов, за изказване.

за регулиран пазар, защото в нерегулирания конкуренция изобщо няма. В тази зала много пъти сме се занимавали с цените на лекарствата, където има картел и досега нищо не сме направили, или почти нищо. Докторе, нали така беше? (Реплики от нищо! Големите аптечни вериги морят граждани, морят производители, морят всички. Сега с този проектозакон се налага регулация и изобщо няма какво да слушаме едрите търговци, защото те си гледат интересите и се занимават предимно с грабеж. Този закон прави чест на това Народно събрание. Той ще бъде първият, който се опитва да защити малкия човек. Впрочем ние от „Атака” не сме съвсем доволни, ние искаме още по-радикални мерки. Смятам, че най-радикалната мярка е прозрачността. Конфиденционалност у българското законодателство, в тези договори не може да има. Тази конфиденционалност не е защита на национални интереси по смисъла на на националната сигурност, това е просто едно мошеничество, което гледа да бъде скрито от очите на обществото. Всичко трябва да излезе на бял свят, всичко трябва да се и в рамките на регулацията да се прави конкуренция. Това е нещо, което е подобно на закона, който ние предложихме и Вие не приехте – за таван на лихвите по кредитите. Нямало конкуренция! И тогава овикаха банкерите, овикаха обществото, че паднал пазарът. пазарът. Конкуренция не може да няма, тъй като всички могат да се конкурират под тези рамки, под тези граници. При условие че увеличат оборота, ще получат и по-голяма печалба. При пазара е същото. Като им сложиш рамки, да увеличават оборота, да подобряват качеството и няма да има никакви проблеми. Пак ще повторя, що се отнася до това какво казват големите търговски вериги. Тяхното изказване за нас няма никаква стойност, защото в продължение на 24 години, развивайки пазара чрез големи търговски вериги, стигнахме дотук – нашите производители да бъдат уморени от глад и да остават безработни в България. Това просто е безобразие! Те нямат никакъв аргумент, никакъв довод и няма какво да крещят. На когото не му харесва в България, да изчезва! Просто да го няма, да напусне! На „Билла” например не им харесва това наше законодателство. Пазарът не пропуска празна ниша, винаги ще се намери кой да го прави, кой да бъде тук. И без това цялата печалба я изнасят навън, не я влагат в българското стопанство. Да си ходят, проста работа! Съжалявам, че трябва да говоря такива радикални приказки. Някой ще каже: „Ето ги, от „Атака” пак почнаха да се опитват да сложат хомот на обществото”, но това не е общество, а са шайка от разбойници. В България цялото стопанство е картелирано. Пожелавам на българското Народно събрание, с наше участие, и призовавам управляващи и опозиция към една нова политика на защита на цялото общество от грабеж, защита на малкия човек, защита на дребния и среден бизнес – същият този, който развива стопанството и който е много подвижен, а не застинал, да няма никакви картели. Картелизацията да бъде инкриминирана и най-сетне тогава ние ще тръгнем напред. Тогава ще станем цивилизована държава, а иначе само си приказваме, че сме в Европа и ще останем само в нея географски. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря Ви, уважаеми господин Станилов. Уважаеми колеги, има ли реплики към изказването на господин Станилов? Няма желаещи. Има ли желаещи за други изказвания?

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Не виждам особен дебат в залата. Искам само да Ви припомня или по-точно да концентрирам Вашето внимание върху този законопроект. Бъдете абсолютно сигурни, че това е един от законопроектите, които се очакват от обществото с нетърпение, така както с нетърпение се очакваше и Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит и редица други законопроекти, които са в защита на потребителите, които представляват желаната от обществото битка на законодателния орган и изпълнителната власт срещу всякакви форми на монополно поведение на пазара, независимо дали става въпрос за естествени монополи, за отраслови монополи, за картелни за картелни споразумения и всякакви други форми на монополно поведение на пазара. Българските потребители, българският бизнес, малките и средни предприятия наистина не могат да се развиват в една нормална конкурентна среда, а българските потребители са може би най-онеправданите най-онеправданите и унизени потребители в цяла Европа. Не стига че са най-бедните и с най-ниски доходи, но са подложени на всячески тормоз от всякакъв тип монополно поведение на пазара. Обръщам Ви внимание върху този законопроект, не защото съм един от съвносителите, а защото темата наистина е важна за избирателите на всички представени политически партии Важна е, защото нещата, които колежката Нинова прочете, са част от примерите за това защо българският бизнес, част от от факторите, поради които малкият и среден бизнес в България не може да се развива. Част са от онази история, която политиците с действие или бездействие допуснахме в последните седем-осем години да се случи в България, особено след приемането ни в Европейския съюз, особено с лозунга за: „Всичко пазарно е прекрасно”, за един пазарен фундаментализъм и аз не крия, че също съм гласувал такива неща, които сега виждам, че са употребени от банките, от дружествата, които имат някакъв вид монопол на пазара, и от ютилити компаниите, и от големите търговски вериги са употребени като вратички за проява на монополно поведение на пазара. Затова трябва наистина много отговорно да се концентрираме върху това да направим и тук една стъпка в правилната посока. Казвам една стъпка, защото едва ли този законопроект и това първо усилие ще изчерпи темата. На нас ни предстои да решим въпроса как, след като въведем подходящи законодателни мерки и ограничения, ще се справят регулаторите. Искам да обърна вниманието Ви върху това, което се случи в дебата в Икономическата комисия, където имаше подобаващо нашествие на представителите на големите търговски вериги, техни юристи, икономисти, специалисти, които искаха да оборят всички тези – едва ли не че се опитваме да наложим антипазарни мерки. Няма такова нещо! Антипазарно е било тяхното поведение в определени моменти и те не го отрекоха. Както каза колежката Нинова, казаха, че тези договори били в миналото. Първо, не са всички в миналото, а второ, ако наистина са в миналото, трябва да не допускаме да бъдат и в бъдещето, защото проявата на значителна пазарна сила на пазара трябва да бъде регламентира така, както са регламентирани останалите форми на господстващо положение на пазара. Трябва да бъде регламентирана и обвързана с икономическата връзка на тези субекти с останалите субекти и на тази база да бъдат изработени всички мерки, които ще опазят пазара от такова изкривяване. А това, че търговските вериги са се държали така през годините, е безспорен факт. В дебата в Икономическата комисия казах, че няма какво да се обръщат към нас с упреци защо предприемаме такива мерки, те са отговор на тяхно поведение. Това не е нещо, което ние правим хей така, защото няма какво друго да правим или да въвеждаме регулации, за които да се спори в обществото и да имаме работа, с която да се занимаваме. Абсурдни аргументи се чуха като контра тези! Впрочем същите аргументи се чуха и когато обсъждахме Закона за потребителския кредит. И, забележете, аргументите не ги чуваме от страна на пазарните субекти, в случая с потребителския кредит – от страна на търговските банки, и тук, в този случай – от страна на представителите на веригите, чуваме ги от анализаторите и от медиите. Чуваме ги от едни пазители, стожери на пазарната икономика, от един институт и от техните сателити, от неправителствените организации. И какъв им е аргументът? Забележете, приемахме отпадане на някои такси за кредитите, както предлагаме и тук да отпаднат такива такси, аргументът е, че това ще вдигне цената на кредитите. В случая е същият аргумент, че това щяло да вдигне цената за потребителите. Ами ако е така, да приемем другата мярка – да наложим още такси, за да падне цената. Това е пълен абсурд! Това е подигравка с търпението на хората. Това е подигравка с българския Парламент. Това е подигравка с българската икономическа мисъл. Как може махането на такси да доведе до вдигане на цената, ако има пазар? Защото те щели да компенсират и едва ли не щели на инат да вдигнат лихвата, а в случая щели да вдигнат цената. Нали има пазар?! Нали всички тези хора тръбят, че пазарът регулира отношенията, конкуренцията? Е, ако има конкуренция и паднат такси, които са незаслужено събирани, за които не се правят никакви разходи, зад тях не стоят разходи, зад тях стои чист пазарен рекет! Това, че един субект има положение на пазара, което може да не е монополно, може да не е такова, че да бъде определено, каквито термини има досега в Закона за защита на конкуренцията, но той използва положението си и го прави. Господстващо положение е това, което го има досега, сега искаме да въведем значително пазарно положение. Нима нямаше в страната и няма 30 банки? Нима между тях няма конкуренция? Има! Има и тя ще свали цената, ще свали лихвите, в случая тук ще се стигне наистина до пазарна ситуация, в която конкуренцията да свали цените, но да искаш такива такси на малки компании, които имат нужда от подкрепа, които дори от самите вериги трябва да бъдат подкрепяни, защото представляват новото на пазара, трябва да бъдат насърчавани, представляват малкия и средния бизнес, фундамента на всяка пазарна икономика

Аз им казах: „Чудесно, тогава ще попаднете под ударите на други закони. Бъдете абсолютно сигурни в това”. Не може! Това е също антипазарно поведение, не е пазарно поведение. Изобщо начинът на мислене дори е изкривен, когато се защитава такъв тип поведение на пазара. Колеги, аз Ви призовавам призовавам да се включим в този дебат. Този законопроект да го подкрепим – не само да го подкрепим, а да се опитаме между първо и второ четене внимателно да огледаме и там, където можем, без да без да прекрачваме, разбира се, логиката и законите на пазара, да направим онова, което искат от нас българските производители. Не само българските, а и чуждите малки производители го искат – тук не става въпрос за защита само на българския бизнес, става въпрос за защита на пазарни механизми и практики, които трябва да бъдат защитени, защото всяко изкривяване на пазара е форма на монополно поведение. Всяко изкривяване на пазара в крайна сметка удря потребителя, икономическия процес и икономическия цикъл, и ние трябва да го направим. А на тези, които ни плашат с увеличаване на цени, като се махат такси и така нататък, им препоръчвам да вземат да се засрамят пред българския народ. Благодаря Ви, уважаеми господин Цонев. Уважаеми колеги, има ли желаещи за реплики към изказването на господин Цонев? Няма желаещи за реплики. Господин Спас Панчев – за изказване. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги Не знам кой е по-доволен днес – дали българските производители и доставчици на търговските вериги, или аз? През месец август миналата година започнах този дебат. бяха срещите, които проведох с наши производители, с доставчици, с търговските вериги. Мнението беше, че наистина в законодателството нещо куца и ако искаме да има някакъв ред, правила и перспектива за българските производители, то е необходимо да стане тази промяна, за която говорим Това, което собствениците и управляващите търговските вериги споделиха, е, че там, където търговските вериги подкрепят местното производство, има развитие, има перспектива; там, където търговските вериги не съдействат за това, българското производство остава на заден план и българските производители, местните производители са тези, които губят. Известно е, че над 70% от това, което се продава, е внос и е произведено извън България, а търговските вериги могат със своята дейност наистина да дадат добра перспектива за местното производство. Помня, че през тези месеци с колегата Захари Георгиев бяхме в десетки студия, пред много медии. Как се отнасяха с нас тогава? Едва ли не, спомена го и госпожа Нинова, че ние искаме да върнем социалистическите отношения в една пазарна държава и искаме да върнем онова планово стопанство, което е било някога. Ние искахме да дадем възможност на нашите български производители, създавайки нов или допълвайки един закон, те да имат равни права, да се чувстват на една основа с чуждите вносители и да могат успешно да се развиват в нашата държава България. И не само това, а да дадем възможност българските граждани да могат да купят от магазините, от търговските вериги български продукти. Всички ние и аз самият съм много щастлив, когато намеря български продукти, когато мога да ги закупя, да ги ползвам или с тях да посрещам моите гости. Защото българските продукти са много висококачествени

масите в заведенията в туристическите комплекси качествени български продукти в достатъчно количество, за да може и гостите ни да се чувстват доволни и щастливи, да има това, което ние обещахме нови работни места, развитие на българския среден и дребен бизнес и икономика. Аз съм убеден, че този път и колегите от ГЕРБ ще подкрепят законопроекта, защото защото ние гласуваме нещо в интерес на българското производство, на българската икономика, за българските граждани. Затова вярвам, че няма да има „против” и „въздържали се” и единодушно ще подкрепим законопроекта. Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаеми господин Панчев. Колеги, има ли реплики към изказването на господин Спас Панчев? Господин Георгиев, заповядайте за реплика.

Благодаря, госпожо председател. Притеснявам се да не би времето да свърши, затова моля да удължите времето на групата. Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Панчев! Има един нюанс във Вашето изказване, с който не съм съгласен. Нюансът беше, че търговските вериги биха могли от само себе си да проявят доброжелателността към българските производители и да приемат радушно българските стоки. Това е наивитет.

то националните интереси не са елиминирани в Европейския съюз. Националните интереси на едни вериги от страните в Западна Европа, да не цитирам конкретни страни, са такива, че да се развива тяхната икономика по-добре, в това число и за сметка на българските производители, в това число и за спада на българската икономика. И ако ние не вземем навременни мерки, каквото е намерението на този законопроект, би могло след немного далечно време да заговорим, както сега говорим за реиндустриализация в областта на индустрията, така да заговорим за рестарт и реновиране на търговията на българските производители в областта на стоките за широко потребление. Ето защо, според мен, този закон е изключително важен. Още един детайл, който трябва да се има предвид. Ще погледна нещата как са прецизирани по отношение терминологията на на „значителната пазарна мощ”, но имайте предвид, че немалка част от най-големите търговски вериги в в България, а и не само в България, присъстват на нашия пазар – важното за нас е нашият пазар, и със свои дъщерни дружества, които отново са търговски вериги, и то съвсем неслаби, само и само да не се създава впечатлението, че те са много мощни се стремят по всякакъв начин да създадат впечатление, че, видите ли, има голяма конкуренция. Не е съвсем така. Затова аз винаги съм приветствал, когато се появят български търговски вериги, за да може да има това национално, как да кажа, желание да подпомогнеш собствената си икономика. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Георгиев. Има ли други желаещи за реплики? Няма. Заповядайте, господин Панчев. Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми господин Георгиев, благодаря за направената реплика. Тя ми дава възможност да изразя още веднъж това, което се случи миналата година. Аз, колеги, Ви информирах, че проведох много срещи – не само с производители и с доставчици, но и с много от търговските вериги. Тук искам честно и почтено да кажа, че има разлика от верига до верига. Има вериги, които са по-коректни към нашите производители и доставчици. Има вериги, които казват – да, ние като част от бизнеса в тази държава, трябва да подпомагаме бизнеса. Има няколко вериги, които даваха по-добри условия и бяха по-коректни към нашите

Така че не бива с един аршин да гледаме към всички. Желанието наистина е да се печели, да се печели Аз се радвам, че дебатът го има, че преди един-два месеца премиерът господин Орешарски също изрази официално мнението си за дейността на търговските вериги в България и стана възможно по-скоро да влезе законопроекта в пленарната зала. Това, което ние трябва да направим, колеги, е да подкрепим законопроекта и да дадем нова глътка въздух на българските производители, а към тези от чуждите вериги, които са били коректни досега, да запазим коректното отношение и в бъдеще. Благодаря Ви.

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители, днес наистина гледаме един от важните законопроекти, които обещахме на българското общество. общество. Материята, която се налага да регулираме, е много деликатна. В Европа има различни практики и подходи за решаване на проблема с така наречените „нелоялни търговски практики”. практики”. Струва ми се никой в тази зала няма съмнение, че те присъстват и в България. Това показа и работата на работната група, и нашите разговори като вносители с всички заинтересовани страни. Различните държави са решили въпроса с различни мерки – специализирани законодателства, чрез търговското и облигационното право. Като вносители ние възприехме инициативата да направим промени в Закона за конкуренцията. Колежката Корнелия Нинова изнесе множество конкретни случаи, които бяха нашият аргумент за тази инициатива. Какво бих искал да отбележа аз след множеството обществени дискусии по темата? Много се спекулираше, че видите ли, тази наша законодателна инициатива ще доведе до ограничаване на стопанската инициатива; ще се увеличат цените на стоките за потребителите; законопроектът ще доведе до увеличение на вноса

Уважаеми дами и господа народни представители, това, което колежката Нинова изнесе като факти – да прехвърляш като търговска верига търговския риск върху доставчика си, да не му плащаш, да начисляваш загуби, кражби, да ограничаваш доставчика си ценово, да не може да продава в други региони или в други вериги на по-ниска цена, това има ли нещо общо със свободната пазарна икономика – питам аз в момента?! Като български народен представител това, което най-много ме смути в аргументите на тези, които застанаха против законопроекта, беше твърдението,

производствени мощности, не налагали европейските практики и стандарти и това им пречи да имат достъп до тези търговски вериги. аз питам: когато на малкия или средния български производител не платиш и задържиш плащането му няколко месеца, той как да реинвестира в ново оборудване и да налага европейски стандарти?! което по същество се случва с тях, е стоков кредит. Тези търговски вериги започват да генерират повече приходи от финансова дейност, отколкото от основната си дейност. Аз много ще се радвам, уважаеми колеги, приемайки този законопроект, ако по същество реално успеем да помогнем на българските производители. На колегите, които имат опасения, и на браншовите организации искам като

Хареса ми едно от предложенията: да създадем института на Помирителна комисия – вид орган, който извънсъдебно да решава споровете и да налага правила между участниците във веригата.

да чуем предложенията Ви и между първо и второ четене ще се съобразим и с тях, така че наистина да покажем на българските производители и българското общество, че Народното събрание може да ги защити със своя законопроект. Благодаря Ви.

г. Ще си позволя да цитирам и един от големите световни икономисти, който каза следното нещо: „Аз сгреших в убеждението си, че бизнесът сам ще се регулира”. Това е цитат на Алън Грийнспан, който е бивш председател на Федералния резерв на Щатите по повод на финансовата криза. Именно тук се корени проблемът – ако няма регулация регулация на пазара, той започва да се изродява и да прави това, което му е позволено. След като му е било позволено да въведе 18 такси – да, той ще ги въведе! въведе! Да, господин Бойчев е прав, в един хубав момент тези компании започнаха да печелят много повече не от търговска дейност, а от финансови операции.

продукция, изцяло произведена на територията на Полша. Полша е държава – членка на Европейския съюз. Тази верига супермаркети оперира и в България. Смятам това за напълно нормално и ние ще го направим, както ще направим и редица други предложения, които са са в интерес на народа. През годините сме говорили много – от 2005 г. повтаряхме, че тези вериги са много вредни. В Плана Сидеров през 2012 г. записахме и сумата, която тези вериги изнасят извън страната. Тук и госпожа Нинова каза: те не публикуват своите годишни отчети, така че не можем да изчислим явно тази сума, но източването на капитал навън е абсолютен факт и това никой не може да отрече. Това, което мога да кажа от заседанието на комисията, което ми направи най-силно впечатление, е заплахата, която представител на една от големите фирми отправи към българските производители. Тя гласеше следното нещо: „Вие ще ни принудите да не работим с малки и средни предприятия от България, а да работим отвън”. Тук в прав текст външна фирма заплаши цял един сектор от малки и средни предприятия, с които те оперират, с унищожение! Това е недопустимо! Няма никой по-голям от държавата! Нито една мултинационална компания, която и да е тя, не може да си позволява да отправя заплахи към българските производители. Именно в тази връзка трябва да се предприемат още по-сериозни действия и именно това ще направим ние от „Атака” между първо и второ четене. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Александров. Колеги, има ли реплики към изказването на господин Александров? Заповядайте, госпожо Нинова. Уважаеми колеги от „Атака”! Един път казано изречението, че БСП се атакизира и повтаря тезите на „Атака” от 2005 г. добре, поносимо. Втори път обаче ми идва малко в повече, затова искам да внеса един нюанс. Вие казвате: „Всички чуждестранни инвеститори – вън, отнемане на лицензи и национализация”. Ние казваме: „Добре дошли” на чуждестранните инвеститори, но ще играете по правилата в България и ще бъдете равнопоставени с българските”. Има ли други реплики към изказването на господин Александров? Няма. Уважаеми господин Александров, Благодаря, госпожо председател. Да, аз за втори път го казах, защото е истина. Колкото до това, което ние сме казвали – ние не сме казвали „в абсолютно всички случаи национализация”. Ние сме казвали – в случаите, когато се работи в ущърб на националния интерес, тези предприятия, които го правят в печелившите сектори, те трябва да станат държавни, за да работят в интерес на народа. Благодаря

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Аз ще използвам в своето изказване един цитат от

а техните медиатори, независимо дали са медии, или са някакви консултанти, или са институти за така наречената „свободна търговия” или „икономика”. Не си спомням точно как беше онзи институт. Всички те, когато започнахме да работим и да говорим за намаляване на цени, за подобряване на законодателството в полза на тези, които са ни избрали тук, започнаха да говорят, че ние водим война. Войната на народните представители срещу ЕРП-тата, войната на народните представители срещу банките, войната на народните представители днес срещу търговските вериги всъщност според мен, дами и господа, ние не водим война. Ние не водим война „срещу”, ние водим наистина война, но тази война е „за”. Това е войната за нашите избиратели и за техния нормален, достоен живот. Това е войната за тези, които дори и да не гласуват, но живеят в България , трябва да имат достоен живот. Това е войната, която водим, за да направим България

за да си спазим нашия предизборен лозунг. Нали помните с какъв лозунг излязохме? – „Да върнем България на гражданите!” Точно това правим с тези закони. За това, което в момента се нарича „търговски вериги” – най-вероятно са отворили синонимния речник, видели са, че срещу „верига” пише „окова” Това е нещо, което спъва развитието не само на на икономиката, на малкия и средния бизнес, това спъва въобще цялата ни икономика, имайки предвид, че с тези политики, които те провеждат, с това систематично нарушаване на търговски правила, водещо до фалиране на малки и средни предприятия, увеличават броя на безработните, увеличават безизходността в държавата и наистина създават онези предпоставки, които карат българина да смята, че в държавата му се живее лошо. Всъщност, ако ние приемем, и аз се надявам, че в залата няма нито един човек, който да гласува „въздържал се” или „против” тези промени, поне на първо четене, ние ще превърнем търговските вериги в онова, което те наистина трябва да бъдат. Търговията е двигателят на икономиката. Там става реализация на стоката. Там става онзи обмен, при който производителят намира своята стока за полезна, а полезна, а потребителят я намира, за да си я купи. И ако ние днес се борим за нещо, то е нашите, българските производители, малките и средни предприятия, онези, които са основата и гръбнакът на всяка национална икономика, да имат възможността, да имат достъпа до тези вериги, за да могат да оцелеят, за да може утре, когато влезем в магазин, да видим българска стока, да видим българския производител доволен, защото само по този начин ние ще му дадем възможност той да се развива, да създава работни места, да прави държавата ни цветуща. Да, големият бизнес, голямата индустрия си имат своето място, но въпреки всичко малкият, средният бизнес – това са нещата, за които се борим. И последното, което искам да Ви кажа – тук много често се спекулира с протестите, които съществували. Колеги, тези протести започнаха през месец февруари, миналата година. Помните ли с какъв лозунг? „Не на монополите!” беше лозунгът, не нещо друго! „Не на монополите!”, тоест с това, което правим, ние всъщност изпълняваме онези обещания, които дадохме на хората, които свалиха предишното правителство и ни удостоиха с властта. Ние ще се опитаме да бъдем достойни за тази власт. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря Ви, уважаеми господин Ерменков. Уважаеми колеги, има ли реплики? Заповядайте, уважаеми господин Станилов. (Реплики.) След процедурата по реплика – дуплика. Ще цитирам господин Ерменков, министър Ерхард, много от Вас знаят кой е, който казва, че капиталът е лаком по природа и колкото му дадеш, толкова ще глътне, затова тази регулация е вярна, но аз излизам само да коригирам малко лексиката на господин Ерменков. Войната, която се води, това е наистина война за отхвърляне на колониалното робство. Тя обхваща всичко. Тя обхваща всичко, не само секторите, тя обхваща всичко. Отхвърляме колониалното робство и нещата тръгват напред! Толкова. Благодаря Ви, уважаеми господин Станилов. Има ли желаещи за други реплики? Няма. Нека да приключи дупликата си господин Ерменков и след това ще дам думата за процедура. Господин професоре, аз няма как да споделя лексиката „неоколониализъм”, защото Вие знаете, че все пак това е тема, която не е в нашата лексика,

има ли други народни представители, които желаят да се изкажат по разглеждания законопроект? Заповядайте, госпожо Нинова, за процедура. Предлагам да продължим времето на днешното заседание до приключване изслушването на министър Йовчев. Тъй като заседанието е гласувано да е до 19,00 ч., се налага да гласуваме предложението – до изслушването на министъра. Благодаря. Има ли обратно процедурно предложение? Няма. Подлагам на гласуване предложението на госпожа Корнелия Нинова пленарното заседание да приключи с изслушването на вътрешния министър господин Йовчев. Моля, колеги, гласувайте. Гласуваме процедурното предложение.

Сега да попитам отново: има ли желаещи да се изкажат по Закона за защита на конкуренцията? Няма желаещи. Уважаеми колеги, да преминем към гласуване. Моля, поканете народните представители в пленарната зала. Подлагам на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията. Гласувайте.

колеги, гласувайте! Ще изчакам проф. Данаилов и госпожа Александрова,

Очевидно последните влезли не са за гласуването, моля прекратете го. Гласували 122 народни представители:

кажем „Добре дошъл!” на министър Йовчев. Преди да преминем към изслушването, процедура по закрито заседание, защото очевидно, че информацията, която